Dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, prijedlog dnevnog reda, kao i materijali za sjednicu, objavljeni su na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora tijekom petka. Isti su dostavljeni u pretince tijekom subote prijepodne. Ima li primjedbi na predloženi dnevni red? Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Kao što ste obrazložili sada zastupnicima i svekolikoj javnosti zbog čega je sazvana izvanredna sjednica i pozvali se na odredbe članka 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora, ja vas molim da točka 12., Prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, izostavi se s dnevnog reda ove izvanredne sjednice jer nema, njezin sadržaj nema nikakve veze sa svim ostalim točkama zbog čega je premijerka i Vlada obrazlagali i od vas tražili sazivanje ove izvanredne sjednice. Usput samo napominjem, dakle ako uopće ima sada potrebe da o tome govorim, da se radi o zemljištu dakle koje ovim prijedlogom zakona želi se legalizirati na način da postaju vlasnici oni koji u vremenima krize već 19 godina ne plaćaju, a sad bi im to država trebala pokloniti. Dakle ako je u tom sklopu to, onda jedino tog smisla ima. Dakle, radi se o jednom protuustavnom zakonu, zakonu koji je protivan Zakonu o koncesiju, Zakonu o vlasništvu, a jedino može dokučiti zbog čega se sada našao u dnevnom redu, jer je gospođa Kosor bila u Bruxellesu, jer već znamo da iz Bruxellesa stižu od nekakvih struktura zbog čega ti vlasnici hotela koji bespravno već 19, 18, 19 godina drže to zemljište i oštećuju državni proračun milijunskim i milijunskim kunama. Sada bi im to trebali još u ovom trenutku pokloniti. To je previše. Zato tražimo da se ova točka dnevnog reda makne makne s današnje izvanredne sjednice. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. O tome ćemo odlučiti kad dođemo na glasovanje o točki dnevnog reda, uz napomenu da ima primjedbi na, inače je to predloženo u prvom čitanju. **Antičević

Damir (IDS)** Za razliku od gospođe Ingrid, ja smatram da ova točka 12. treba ostati u dnevnom redu. Neka već jedanput počnu plaćati ono što im ova država poklanja 19 godina, da koriste stotine i stotine hektara tzv. turističkog zemljišta, a nikome ne podnose za to nikakve račune, dok recimo mali ugostitelj mora platiti jedan kvadrat za jednu stolicu i jedan stol ispred svog ugostiteljskog objekta, da ne nabrajam dalje. Međutim, ono što ja osobno tražim da se sve ove druge točke, točka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. izostave iz dnevnoga reda jer to se stvarno pretvara u jedan harač na minuli rad, odnosno na one koji imaju radno mjesto. Znači, predlažem da se izbriše ovaj posebni porez na plaće, mirovine, Prijedlog zakona o plaćama u lokalnoj upravi i samoupravi, to je skandalozno, to ne bi smjelo proći ukoliko želimo očuvati autonomnost tih institucija. Da se izbriše Zakon o porezu na dodanu vrijednost, da se briše Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu, dobro ajde to neka ostane. Da ovaj Prijedlog zakona o o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti itd., jer se svugdje zapravo skidaju određena socijalna prava i teret izlaska zemlje iz problema u koje nas je uvalila ova Vlada, prebacuje na 4 i pol milijuna građana Republike Hrvatske. postoji protivljenje uvrštavanja u dnevni red. A sada na temelju članka 205. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. To su akti navedeni u prijedlogu dnevnog reda pod točkom 3., To su Prijedlog zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, P.Z. br. 414, točka 3. u prijedlogu dnevnog reda. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu za dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, P.Z. br. 416, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i Prijedlog zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i Prijedlog zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i Prelazimo na glasovanje o hitnosti postupka o navedenim zakonima. Primjedba na uvrštavanje u dnevni red od točke 3. do 11. zastupnika Damira Kajina. Zatim da se izostavi iz ovog dnevnog reda točka 12. zastupnice Ingrid Antičević-Marinović, u ime kluba ime kluba SDP-a. izjasniti o ovim primjedbama. Izvolite gospođo predsjednice. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Vlada ne prihvaća niti ovaj prijedlog koji je u ime kluba SDP-a iznijela zastupnica Antičević-Marinović zato što je to jedan od onih zakona koji mi držimo antirecesijskim i zato smo ga i poslali u ovom paketu, ali ni ove prijedloge koje je iznio zastupnik Kajin jer svi ovi zakoni koje smo uz rebalans proračuna dostavili

Uključimo se najprije da provjerimo kvorum, molim vas.

Imamo kvorum, 114 nazočnih zastupnica i zastupnika. Prelazimo na izjašnjavanje po pojedinim točkama dnevnog reda koje se predlažu po hitnom postupku. Ima li tko od zastupnika osim gospodina Kajina primjedbu na hitnost postupka kod donošenja Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, 414, točka 3, dakle gospodin Kajin je protiv da se uopće uvrsti u dnevni red? Nema. Idemo na glasovanje. Uključimo se i glasujmo o hitnosti postupka za točku 3., odnosno P.Z. br. 414. Rezultat? Hitnost je prihvaćena većinom glasova, 75 glasova za, 10 suzdržanih, 26 protiv. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o izmjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost, točka 5? Gospodin Kajin traži da se ne uvrsti u dnevni red. Nema. Idemo na glasovanje. Uključimo se i glasujmo o hitnosti za ovaj. Rezultat?

Treće, ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, 417, točka 6? Gospodin Kajin protiv uključivanja u dnevni red? Vlada je naravno to sve, ove prijedloge odbila. Nema. Idemo glasovati. Molim uključimo se i glasujmo. je prihvaćen većinom glasova, 78 glasova za, 10 suzdržanih i 21 protiv. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, P.Z. br. 418, točka 7? Gospodin Kajin je protiv uvrštavanja u dnevni red. Nema. Molim uključimo se i glasujmo.

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova, 93 glasa za, 9 suzdržanih i 8 protiv. kod donošenja Zakona o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, hitni postupak, P.Z. br. 419, točka 8? Gospodin Kajin je protiv uvrštenja. Nema. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Ovaj prijedlog je prihvaćen većinom glasova, 75 glasova za, 8 suzdržanih i 22 protiv. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama? To je hitni postupak broj, P.Z. broj 420, točka 9. Gospodin Kajin protiv uvrštenja. Nema. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Ovaj zakon uvršten je većinom glasova, sa 85 glasova za, 10 suzdržanih i 9 protiv, po hitnom dakle postupku. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, P.Z. broj 421, točka 10. Dakle hitni postupak, gospodin Kajin protiv uvrštenja. Nema. Glasujmo. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Hitni postupak je prihvaćen većinom glasova, 78 glasova za, 10 suzdržanih i 21 protiv. Osmo. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, P.Z. broj 422, točka 11. Gospodin Kajin protiv uključenja. Nema. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Hitnost postupka je prihvaćena većinom glasova, 80 glasova za, 16 suzdržanih i 10 protiv. Ima li tko od zastupnika prigovor na preostale točke dnevnog reda, osim gospođe Ingrid Antičević Marinović u ime kluba SDP-a? Nema. Stavljam ovaj prijedlog da ova točka 12. ostane ili ne ostane u dnevnom redu. Molim uključimo se i glasujmo. Glasuje se uključimo se i glasujmo. Glasuje se primjedba je bila u ime Kluba zastupnika SDP-a da se ova 12. točka ne uvrsti u dnevni red. Sad glasujemo da li će se uvrstiti ili neće uvrstiti i molim uključimo se i glasujmo. Ako se tko bude glasovao za onda će biti da se uvrsti u dnevni red. Vlada je ostala pri svom stajalištu da ta točka dnevnog reda ostaje u dnevnom redu. Dakle, glasujemo o tome, ako bude više glasova plus, za onda ostaje u dnevnom redu. Oni koji su protiv da ta točka dnevnog reda uđe, onda će glasovati protiv da uđe u dnevni red. Izvolite. Rezultat? Prijedlog da ostane u dnevnom redu na prijedlog Vlade je 79 glasova, 3 su suzdržana, a 38 protiv. Dakle točka 12. dnevnog reda je ostala u dnevnom redu. A kako nije bilo primjedbi na točku 4. Prijedlog Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ostaje i to točka, jer …/Govornik se ne razumije./… nije bilo primjedbi pa proglašavam da je dnevni red usvojen onako kako smo ovdje pročitali. I molim vas da ne čitam cijeli dnevni red, a u skladu sa našom tradicijom da se nakon usvajanja dnevnog reda ne čita ponovo, jer je to samo gubitak vremena, a vidjeli smo da je dnevni red prihvaćen.